u ovom sazivu Narodne skupštine na koji svi treba da budemo na neki način ponosni. Ja barem se osećam tako. Bez obzira što sam primetio da ima gorčine kod nekih narodnih poslanika u izjašnjavanju, ali prvo amandman koleginice Marije Obradović treba svi da podržimo, nadam se da će biti jednoglasno podržan. S druge strane, imamo jedan primer onoga što je parlament i kako je parlament trebalo da izgleda od prvog dana. Ja sam mišljenja da oni koji su se u suštini trudili od prvog dana, što se nikada ranije nije ni dešavalo, da da rade destrukciju rada parlamenta, umesto normalnog parlamentarnog rada, gde na primer, evo kao što imamo u ovom slučaju, koleginicu Gordanu Čomić, koja je opozicija, podnosi jedan predlog zakona, a vlast pristaje da o tome raspravlja i menja ga i popravlja na bolje. To je primer dobrog rada parlamenta i nadam se da će ubuduće sve više i više biti ovakvih primera u Srbiji.Znači, treba podržati ovaj amandman, između ostalog, i zbog toga, a i zbog toga što će, naravno, koleginica biti više u sledećem sazivu i parlamenta i lokalnih skupština, ali moramo da znamo i da iskoristimo situaciju da kažemo ovaj put još nešto. Ovo je još jedan od primera kako treba svi da učestvujemo i da radimo, da pružimo mogućnost građanima Srbije da izaberu, da odluče i ne postoji nijedan jedini argument za one koji govore o tome da građani ne treba da izađu i da učestvuju u ovim izborima, bilo da se radi o nacionalnom nivou, bilo da se radi o lokalnom nivou.Trenutno je situacija takva da i sve one koji razmišljaju o tome da izađu na izbore, a pripadnici su, nema to veze sa SNS, ali pripadnici su nekih drugih i građani Srbije to treba da znaju i treba da čuju iz parlamenta da se to kaže da ljudi dobijaju pozive i pretnje da se kandiduju i da ne učestvuju na nekim listama, nego da bojkotuju izbore, a na taj način će, naravno, biti uskraćeni građani Srbije da se izjasne o svima onima o kojima hoće da se izjasne i da daju svoj glas.Zato ja odavde koristim, na kraju ovog izlaganja, situaciju da kažem – građani Srbije, popravljena je mogućnost vašeg glasa, reprezentativnosti vaše volje tako što je smanjen cenzus, veća zastupljenost na ovaj način Predlogom zakona koleginice Čomić i amandmanom koleginice Obradović će biti žena i u parlamentu i u pokrajinskom parlamentu i u lokalnim parlamentima. Imate sve razloge da izađete da izrazite vašu volju i da se izjasnite o tome ko je kako radio u narednom periodu, a SNS jedva čeka da bude ocenjena za svoj prethodni rad. Hvala vam. Hvala.Samo da razjasnim. Ovaj amandman je predlagač usvojio na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Samo da ne bi uneli pometnju. Neće biti glasanja o njemu zato što je on

Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, Jedinstvena Srbija smatra da je amandman koji je predložila koleginica Obradović dobar i da se njime upotpunjuje zakonsko rešenje, odnosno Predlog zakona koji je predložila koleginica Gordana Čomić.Smatram da smo kao društvo sazreli da danas bez ikakvih predrasuda u ovom visokom domu raspravljamo otvoreno o predloženom zakonu i da zajedno sagledamo i stvorimo sliku o ženi koja želi da se uključi u politiku i da svoj doprinos boljoj i modernijoj Srbiji. danas mi dajemo podršku toj ženi i svim ženama, onim ženama koje tek dolaze i one danas čekaju da mi njima pošaljemo poruku da su one ravnopravni deo ovog društva, karika bez koje ovo društvo ne bi moglo da pet godina sam u sportu i svoje najbolje rezultate na koje sam ponosna sam postigla u sportu koji svi karakterišu kao muški. Borila sam se kao žena na muškom terenu i ako sam za tih 25 godina uspela da ohrabrim makar jednu devojčicu, devojku da se bavi ovim sportom ja sam presrećna, a reći ću vam da u klubu kojem ja danas treniram ima 25 devojčica, a tek pre nekoliko godina sam bila to samo ja.Zato verujem da danas postajemo društvo jednakih mogućnosti za sve. Ali ta jednakost ne može biti istinska ako nemamo žene koje su ravnopravni partneri. Ne želim da potenciram na tome da žene treba da budu na datim funkcijama samo zato što su žene, već zato što su to zaslužile svojim radom i angažovanjem, e, to ne smemo da im osporimo. Tu naše kolege osporimo. Tu naše kolege i svi koji učestvuju u društvenom životu Srbije treba da budu iskreni i da priznaju, prihvate i podrže ženu koja je dala svoj maksimum i koja se zalagala da bude danas i upravo i u ovoj Skupštini ili na nekoj drugoj funkciji.Jedinstvena Srbija istinski podržava učešće žena ne samo u politici, nego u svim sferama života. Danas mi od šest poslanika imamo dve poslanice, tako je i po našim lokalnim odborima gde imamo mnoge predsednice naših gradskih i opštinskih odbora, kao i mnogo odbornica u lokalnim parlamentima širom Srbije.Želim da kažem i da se Jedinstvena Srbija zalaže za tradiciju i za porodicu, a bez žene kao osnovnog stuba porodice ta porodica ne postoji. Zato verujem da ćemo danas svi zajedno pružiti podršku predloženom zakonu i da ćemo upravo, kao što sam i rekla na početku svog izlaganja, poslati podršku ne samo ženama koje su danas u ovom parlamentu, već svim ženama koje čekaju i planiraju i žele da se uključe, ali možda nisu bile dovoljno hrabre jer su mislile i misle da neće naići na podršku ne samo kolega, moram reći u ovom slučaju i koleginica, zato molim sve žene koje van ovog parlamenta na raznim, evo, mi smo moderno društvo i te društvene mreže su jako popularne danas, molim makar žene da se uzdrže od komentara. redu, nismo za predloženi zakon, nismo za ono što je predložila koleginica Gordana Čomić, ali nemojmo da vređamo žene. Eto, makar tu da budemo jedinstvene.Hvala. Kao što sam rekla, poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće za predložene zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.

narodni poslanici, put rodne ravnopravnosti, koji vodi putu napretka i unapređenju ne samo položaju žena u Srbiji, već vodi putu bolje i lepše i stabilnije Srbije.Jedinstvena Srbija, pre svega, kao prioritetan program ima program o porodici, a žena je za nas najvažnija karika i stub društva. Žena je u JS i majka i sestra i domaćica i poslovna žena, a isto tako cenjena i kao žena koja se bavi politikom.Potvrdiću i stav svoje koleginice Marije, koja je već rekla da je JS na svim nivoima, kao na lokalnom tako i na republičkom nivou, dakle, i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti ima veliki broj žena i na našim listama svakako da ćemo podržati predlog koleginice Marije Obradović o većem učešću i procentu žena, ali na JS to to direktno ne utiče, jer mi smo i do sada imali veliki broj žena na našim i lokalnim i republičkim listama tako da imamo i dve poslanice u republičkom parlamentu, a veliki broj žena na mestima i direktora i odbornika i svih drugih institucija i ustanova.Takođe, ako gledamo na zakon o većem učešću žena u političkom životu, svakako da ćemo postići jedan bolji, da kažem, lepšu sliku, evropsku sliku kojom će Srbija postati jedna od pet zemalja o najvećem učešću žena u u parlamentu, parlamentarnom životu, ali mi i do sada imamo i predsednicu Narodne skupštine i veliki broj žena na drugim, vrlo značajnim funkcijama, i svakako da ćemo dati podršku i sada da žene budu više cenjene i da budu budu i na lokalnim nivoima, koji su možda i najvažniji nivoi i stubovi u političkom životu, gde žene direktno učestvuju i bore se da promene svaki segment i sve probleme od najsitnijih problema, koje se u lokalnom životu dešavaju, do najkrupnijih problema, a svakako da su oni glavna karika i stub koji utuče na nas u parlamentarnom životu prenoseći nam sve probleme koje trebamo da i iz ovog visokog

Ovaj predlog prihvatio, da kažem blagonaklono, i predsednik Aleksandar Vučić i naš, tj. moj predsednik Dragan Marković Palma, na prvom mestu uvek stavlja žene, kao domaćice, kao majke, kao sestre, kao supruge. Citiraću jednu njegovu rečenicu – da žene treba da budu poštovane uvek kao da je svaki dan praznik i kao da je svaki dan 8. mart, jer za nas, kada govorimo o ženama i kada govorimo o programima, ne radi se o političkim samo programima, već i o životnim programima gde žene trebaju da budu uključene u sve sfere života i političkom životu.Tako da puno podrške JS u daljem napretku lepše i bolje Srbije i života svih građana Srbije i naše dece. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajuća.Ono što sam u svom načelnom izlaganju kada smo razgovarali, rekla da postoji opasnost da možda posle sledećih izbora upravo zbog odredbe koja je bila četiri u 10, imamo manje zastupljenog pola. Ovim predlogom amandmana koje je podnela narodna poslanica Marija Obradović otkloniće se i koga je predlagač prihvatio tako da ćemo imati sad, zakon glasi – dve ili dva u pet.Podsetila bih, to sam napomenula i prošli put kad sam govorila, mi smo već taj slučaj imali 2013. godine pri važećoj odredbi da jedan u tri bude manje zastupljeni pol, da bismo ispoštovali tu odredbu morali da se dogovaramo međusobno u okviru koalicije kako bi jedna žena ustupila svoje mestu muškarcu.Tako, ne gledajte na ovu zakonsku odredbu isključivo kao nešto što se tiče žena, budućnost je pred nama. Ukoliko ono što statistički podaci govore 51%, 52% ima žena, ima nešto više od muškaraca, može se desiti da ova zakonska odredba bude zaštitna upravo za sada većinski zastupljeni pol.Ja sam predsednik Komisije za praćenje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti od 2004. godine i mogu da vam kažem da su se žene u okviru te komisije mnogo lakše dogovarale i postizale konsenzus kada su bila pitanja, bez obzira to kojom su političkoj pripadali, kojoj grupaciji, lakše su nalazile zajednički jezik. Mislim da je ovo zakonska izmena koja će doprineti kvalitetu rada i samog ovog parlamenta, a i lokalnih parlamenata, mada i dalje ostaje to da razmišljamo o tome.Ja sam pogledala te statističke podatke posle poslednjih lokalnih izbora da tamo gde su prošla dva odbornika, odbornika, isključivo su bili muškarci, da tamo gde je tri bila je jedna žena i da sada kod manjih partija, koje mogu da računaju na dva do tri odbornička mandata i dalje postoji ta bojazan ukoliko oni koji budu donosili odluke, a upravo je na svima nama tu da se nađe više žena i na mestima koje donosi odluke onda će ovo biti, neće biti zakonska odredba, ali i oni koji su protivnici i oni koji su za, ne mogu da ospore da je nakon donošenja zakona koji je obavezao da jedan od tri bude manje zastupljeni, nismo

odnosi 2011. godinu, tako bez obzira, kako god gledali na ovu odredbu, ne možete da osporite da su kvote te koje su doprinele da imamo žena više u parlamentu. Zahvaljujem.

kaže jedna koleginica imam inspiraciju kad vidim nju. Ja sam jedan od onih građana Srbije koji ne krijem svoju ljubav i sklonost prema ženskom rodu i uvek se radujem i uvek se radujem kada su žene te o kojima razgovaramo, kada su žene te kojima pišu pesme, za kojima ludujemo, kojima činimo sve ono što je Bog rekao da treba da činimo. Na kraju krajeva Bog je odredio tako da žena bude dominantno biće, da je ona ta koja upravlja i nama muškarcima i celim svetom.Ovih dana sam imao priliku da pročitam jednu knjigu, profesora dr Milana Milića koja ima interesantan naziv „ Dva plus dva, jednako je A negde u podnaslovu piše – samo za pametne. Za one koji mogu da shvate da dva plus dva i ne moraju da budu četiri. Mi se danas ovde mučimo oko toga koliko treba da bude žena na listi, kakva treba da bude raspodela, da li treba smanjiti cenzus sa 5% na 3%, o načinu načinu na koji će učestvovati nacionalne manjine i pružamo građanima Srbije mogućnost da vide kako i na koji način mi to danas radimo.Meni je svejedno da li će neki predlog da podnese uvažena koleginica Gordana Čomić ili kolega Šarović. Uopšte mi nije bitno čiji je predlog, bitno mi je bitno mi je koliko je taj predlog dobar i važan za građane Srbije i za Republiku Srbiju. Ali, ja imam jednu možda svoju filozofiju koja je za današnje vreme baš i ne dovoljno prikladna.Da li je bitno da na listi bude toliko žena, odnosno muškaraca ili je bitno da na listi budu najbolji? Po meni, a to sam nekoliko puta već govorio u ovoj Skupštini, politika mora da bude veština, mora da bude vrlina, mora da bude nešto čime se bave najbolji, najpametniji, najumniji ljudi.Zašto bi meni smetalo da na listi bude i 90% žena ili 90% muškaraca, 70%, 60%, to uopšte nije bitno. Za Srbiju, za svaku zemlju, bitno je da je vode najbolji, najpametniji i najumniji.Mi se nekako plašimo pameti, strah nas je da pametni i umni ljudi budu na bitnim mestima, nego pokušavamo da na nekim pravilima koja nisu pravila, koja možda i prave nam nešto što nije u redu, rešimo neke probleme.Nemojte da se plašite, nemojte da se ustručavate, neka najbolji budu na listama i neka najbolji vode Srbiju.Jedan primer, znam da će mnogi reći da ovaj predlog može da napravi probleme pogotovo u manjim sredinama i da će tu doći do velikih problema i najverovatnije je da je to tačno.Ja imam jedan primer za koji ne znam kako bih ga ja rešio, ali na kraju krajeva, nisam ni ja važan, što sam ja taj koji će to da odluči, to odlučuje zakon.Begaljica jedno selo u Opštini Gorcka i u tom selu ima Udruženje žena koje se bavi zaštitom kulture, običaja i iznad svega onoga, čuvanja tradicije kulinarstva.To je izuzetno dobro i kvalitetno udruženje i članovi tog udruženja su samo žene.E sada, da li bi mogao neko da mi objasni, ako te žene odluče da izađu na opštinske izbore, a ima ih, hvala Bogu dosta, kako će one koje imaju samo žensku populaciju u svom udruženju, napraviti listu? Veoma teško, slažete se.Zato kažem, nije problem, donećemo mi danas ovaj zakon, usvojićemo ga, ali u budućnosti dajte da budemo mudri i pametni, da biramo samo one koji su najbolji, najkvalitetniji. Zašto ne bi to udruženje žena u Grockoj moglo da upravlja Grockom, ako je zbilja najbolje i najkvalitetnije u Opštini Gorcka? Hvala.

a vi predlažete da ovde bude 40%. Mi smo vam rekli, bilo bi dobro da se to proba u izvršnim organima vlasti, jer je to sada zgodno, smo vam predočili zbog čega je to sada prosto komplikovano, zato što su izbori na četiri nivoa, odnosno na tri nivoa, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom. Doći ćemo u neprijatnu situaciju, neće moći sve političke partije da zadovolje ovu zakonsku odredbu.Mislili smo da ćete shvatiti da je mnogo urgentnije da sada raspravljamo o tome da se vrati ustavna kategorija koja je poništena nakaradnim tumačenjem tog istog Ustava, a to je vlasništvo nad mandatom.Mislili smo da ćemo ovde, eventualno da čujemo koji je predlog kada je u pitanju overa potpisa, jer ovo što je do sada bilo kod notara, to je toliko komplikovalo rad na terenu političkim strankama, da ste i sami svesni i teško da će mnoge stranke moći da izjednače redne brojeve na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, što mnogo znači.Uvek je to pravilo da vladajuća to uradi. Ovde se manipuliše sa notarima, mali ih je broj. Da li će doći svim strankama da overe, to je pitanje, da overe potpise, to je pitanje i kada će doći? To ne zavisi samo od njihovog slobodnog vremena, već zavisi od direktnog uticaja i raspoloženja onih koji predstavljaju vlast i tu ne treba da zatvaramo oči.Mi i dalje smo mišljenja da treba pripremiti predlog da bude 50% na listama, ali taj predlog ne sada, nego za neki kasniji period, a sada je sasvim normalno i dovoljno da to bude 33%.Nama ovo liči na licitiranje, liči nam jednostavno na jeftine političke poene ženskog biračkog tela i vi mislite da će taj deo biračkog tela da se okrene tako što vi propagirate da se poveća procenat.Ovde se radi o tome da na neki način zainteresujemo žene da se aktiviraju u politici, a ne da daju glas tako što ćete vi na prvi pogled da im ponudite mogućnost većeg procenta njihovog učešća na listama, prisutan na listama i učešće u politici.Znaju u Srbiji jasno da su to propagandni trikovi i mi srpski radikali, baš upozoravamo vas da ne činite to sada.

Gordana Čomić usvojila, prihvatila ga je i on je postao sastavni deo Predloga zakona i isti takav amandman je predložen takođe na član 1, potpuno ista formulacija Olene Papuge i Nade Lazić i naravno, na predlagaču je bilo da prihvati amandman i ona je to veoma kolegijalno i dobro promišljeno politički uradila da

da izgledaju, da bi nakon vaše sveukupne rasprave, gde je bilo i nevernih Toma odagnali sumnju da će zaista biti 40% žena, ovde u parlamentu, kada se završe izbori. Znači, ne samo na izbornim listama, nego će ih zaista biti 40% ovde u parlamentu.Niko nikoga nije sprečavao da predloži izmene Zakona o izboru narodnih poslanika u drugom smeru da ide. Četiri godine smo ovde. Da je neko od poslanika koji sada lamentiraju nad sudbinom žena, pa kažu, pa što nije 50%, predložio 50%? Dobro bi došlo i mi bi to opet zdušno podržale, ali nije

hoće, ali dobro, u nekoj široj raspravi možemo da pričamo i o potpisima, o ovome i o onome, ali niko nije predložio.Hartiju, olovku ima svako i može da predloži amandman ili izmenu i dopunu zakona. Čemu sada priča, što niste ovo, što niste ono, kada možete i vi? Svi smo ovde jednaki, nas 250, sedneš, predložiš, raspravljamo, ne raspravljamo i onda možeš da kažeš da neko nešto nije hteo, te vas čekamo da predložite i radićemo još da bude više zastupljnih žena, možda u izvršnoj vlasti, pa da razgovaramo.Ali, polako, pošto je očigledna namera nekoga da puno priča, a u stvari uskoro, sat, dva, tri, pokazaće se na glasanju ko iskreno želi da napravi pomak u ravnopravnosti žena, u političkom životu Srbije, ovog puta u zastupničkim domovima građana naše države, ovde u parlamentu Srbije, na lokalnom nivou, čekamo predlog i na pokrajinskom nivou i nadam se da će biti jednak kao i ovo za šta se mi ovde zalažemo.Zašto sam rekla da ima amandmana sa istom sadržinom?Zato što ne želim da umanjim značaj svih političkih opcija koje su zaista aktivno radili na donošenju ovog zakona, odnosno prihvatanje zakona koji smo dobili od Gordane Čomić i kako je ona više puta ponovila da nije bilo sluha vladajućih stranaka ovde toga ne bi bilo, ali je stvarno bilo izuzetno zadovoljstvo učestvovati u ovom radu.Moram da ponovim mi učestvujemo u kreiranju dela istorije naše države kada će se za 100 godina, kada bude stogodišnjica nečega čitati naša imena onako kako smo mi čitali imena poslanica koje su učestvovale u velikoj Narodnoj skupštini u kojoj se odlučivalo o ujedinjenju Republike Republike Srbije. Čitali smo ovde imena Mage Malagurski i ostalih. Ne želim ni jednu iz istorije da izbrišem, tako će se čitati naša imena.Možda bude to sada smešno, možda nas neko zove cveće, ne cveće, dame, slabiji pol, ne znam ni ja kako, možda su i njih zvali tako, ali su ostale upisane u istoriju. Ne sumnjam da im je bilo lakše nego nama. Bilo im je teže. Ušle su u istoriju. To je bitno. Ne treba to da zaboravimo. Tako će ući u istoriju i ko podržava i ko ne podržava, ali naravno politička odluka je svakoga da u skladu sa svojim političkim opredeljenjima i glasa.Napravili smo veliki pomak. 2020. je značajna zato što svet obeležava 25 godina od donošenja Pekinške deklaracije. Srbija ima čime

godina kasnije po pitanju ravnopravnosti polova. Znači, nismo mi nikakav slabiji pol. Ne znam šta to znači slabiji pol? Fizički, intelektualno, radno, ne znam na šta se to misli?Sebe smatram često jačim polom, bilo je u ovo kategoriji, merim sebe ili neku svoju koleginicu u odnosu na na poštovane kolege. Ne bi mi nikada palo napamet da u diskusiji sa poslanikom muškog roda kažem ti si slabiji pol ili vi ste slabiji pol, nego bi intelektualno tražili da obaram ruku u stavovima, ne bi li ubedila glasačko telo i građane Srbije da sam u pravu ja, a ne on koji je kao jači pol.Ali, pitam u čemu. Kada neko to izgovori baš me interesuje u čemu su žene žene tako generalizovane, da smo mi sve slabiji pol, koliko god nas ima, miliona, milijardi, mi smo kao slabiji pol, a neko drugi je zajedno, generalno jači pol. Sa tim se zaista zaista ne mogu složiti.Da vam kažem nešto. Taj zakon o čemu se često govori kao opravdanje je za to da nije potrebno 40% žena više prevaziđen životno. Zakon je glasio 30%, odnosno svaka treća, to je 33,3% u ukupnom broju.

Život pokazuje nešto drugo i mi povećamo praktično prisustvo žena za 2,5% ovde u parlamentu. Kada se o nečemu govori treba suštinski da se prouči šta mi to danas radimo.Otvaramo vrata i obavezujemo političke stranke da uvaže da u ovoj državi postoji preko 50% manje zastupljenog pola, ovog puta ženskog i da u biračkom telu takođe ima više zastupljenog manje zastupljenog pola, odnosno ženskog u ovom trenutku. Pa da vidimo ko je manje zastupljen pol u toj kategoriji, uopšte u broju stanovnika i u broju birača ispadne da su uvaženi muškarci manje zastupljeni pol u Srbiji.A, da li se mi udvaramo nekome ili ne udvaramo, ne udvaram se trenutno nikome u mom životu, ne znam da li to radi uvaženi kolega kome se dopada tako da nekoga potcenjuje kada ima dobru politiku ideju. Ne. Ovo je naš politički program. Mi zastupamo naša politička opredeljenja. Srećom da ogromna većina u parlamentu, ne samo vladajuća većina, nego ogromna većina u parlamentu ima takva politička opredeljenja da žene budu, ne samo vidljivije, nego da žene imaju mnogo veću ulogu u kreiranju politike Republike Srbije.Izuzetno sam ponosna što će naš parlament doneti odluku i što ćemo ući jedne od pet u Evropi, a ne znam vrlo, vrlo visoko u svetu, 23 u svetu i ne može niko da kaže da ne pravimo krupne korake u ispunjenju ciljeva održivog razvoja 2030. godine i ispunjavanju te agende. Ovaj deo rodne ravnopravnosti je izuzetno važan deo agende UN. O tome će se razgovarati u Beču, jer je to jedna od najvažnijih tema na samitu predsednika parlamenata sveta. Ne znam ko će zastupati naš parlament u avgustu mesecu, ali biće ponosan što je Srbija lider u omogućavanju manje zastupljenom polu, ženskom polu, da donosi važne odluke za svoju državu. Hvala

Da, ja se javljam po amandmanu pošto i Liga Socijaldemokrata imala isti amandman, možda smo ga malo drugačije uobličili, ali smo na isto mislili, da treba urediti odnosno, tih 40%, pa smo i mi predložili da to budu dve osobe manje zastupljenog pola, između pet.Možda smo to drugačije uradili, ali pohvaljujem svu aktivnost Ženske parlamentarne mreže koja je u poslednjim danima, poslednjim nedeljama, dok smo se dogovarale kako ćemo izvesti, kako ćemo predložiti, kako ćemo možda lobirati, kako ćemo napraviti jednu dobru energiju, na plenumu smo danas i ovih dana, prekjuče uspeli.Stvarno hoću da kažem da davno nisam prisustvovala plenumu sa tako dobrom energijom kao što je bila rasprava o ovim izmenama, uključili smo se svi, posebno kažem žene iz Ženske parlamentarne mreže, ali i svi poslanici muškog roda koji su nas podržali u svemu tome.To što neki misle da smo mi tu zbog kvota, a bilo je i takvih razmišljanja, možda, neka smo. Ja sam bila kreator amandmana 2009. godine, kada smo se sa Aleksandrom Jerkov izborile da u parlamentu bude 30% žena. Tada je, na neki način, mogu vam reći, bilo još teže.Za jedanaest godina smo postigle to da ta kvota od 30%, zbog koje se govorilo da smo mi tu možda zbog te kvote na silu, se ispostavilo da smo i prevazišli tu kvotu od 30%, da je danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije 37,8 žena bez neke neke nasilne kvote.Znači, muški rod, pripadnici muškog rod, sad to tako govorim, su osetili da žene u parlamentu donose dobru energiju, da smo kreativne, da dobro vodimo svoje poslaničke klubove, bez obzira što ima jako malo žena koje su predsednice poslaničkih grupa, ali mislim da u našoj borbi treba još da istrajemo, da imamo još puno toga, ali uz pomoć muškaraca to nećemo uspeti.Problem uspeti.Problem je što u izvršnoj vlasti ima malo žena, na lokalima ima malo žena. Znači, sve poslanice koje su sada članice Ženske parlamentarne mreže i koje će ubuduće biti članice Ženske parlamentarne mreže, treba, prvenstveno, u svom zadatku da imaju da odlaze na terene i da osnažuju žene koje još uvek ne znaju da li mogu zbog sredine, zbog nekih miljea, prostora, predrasuda u kojima žive, ući u politiku. Može se biti majka, domaćica, učiteljica i sve, raditi u nekoj stranci ili učestvovati u političkom životu, jer politički život je ceo na život, svaka pora naših života je politika. Tako da, sve to ne može da prođe bez žene.Zato žene.Zato zahvaljujem kao koordinatorka Ženske parlamentarne mreže i drago mi je lično da kažem da je u tom nekom mom šestomesečnom mandatu ostvareno da prođe amandman Marije Obradović i izmena zakona Gordane Čomić.Zahvaljujem svim ženama koje su uložile svu energiju da to prođe i muškom polu, za sada većoj populaciji u Narodnoj skupštini, što će pomoći da se ovo izglasa.

nešto govorimo samo da bismo rekli, reda radi, a da, eto, ništa ne predlažemo. To jednostavno nije tačno.Kada smo govorili o procentu žena i o ovom predlogu zakona, rekli smo da nemamo ništa protiv ovog predloga gde je predloženo 40% žena i da nam ne bi smetalo ni da je je 50%.Upravo na taj način je to rečeno, a najbolji dokaz našeg odnosa prema tome je upravo sadašnji predsednik Narodne skupštine. Gospođa Gojković je bez kvota, bez ikakvih obaveza, bila prvi potpredsednik Narodne skupštine kao srpski radikal, bila u prvih četiri ili pet narodnih poslanika u Srbiji kao radikal, bila

je rečeno - što nismo predložili, pa, da smo predložili, raspravljalo bi se o tome i valjda bi se usvojio naš predlog. To jednostavno nije tačno. Ne bi se ni raspravljalo o našim predlozima zato što mi nismo deo deo nikakvih predizbornih kombinacija koje su sada toliko očigledne.Znate, mi smo predložili Zakon o izvršnom postupku i obezbeđenju pre pola godine i podneli više od 100 hiljada potpisa građana, uz taj naš predlog. Jel se to našlo na dnevnom redu? Nije. Jeste li hteli o tome da raspravljate? Niste. I onda kažete pa, evo, predložite, mi ćemo raspravljati. Ne, vi samo raspravljate i usvajate ono što dobijete kao nalog Evropske unije i ono što su kombinacije na unutrašnjoj političkoj sceni trenutno aktuelne. Hvala, gospođo Radeta.Reč ima po amandmanu Nada Lazić. Izvolite. **Nada Lazić** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, ja želim da podržim amandman koleginice Obradović, upravo što sagledava ono što smo i mi slično predložili i tu ne bih više elaborirala.Nažalost, Srbija je zemlja u kojoj moraju da postoje kvote i to je praksa pokazala. Od toga ne treba bežati i ne treba zatvarati oči pred tim.Ja bih samo napravila paralelu sa Finskom. U Finskom ima 200 poslanika u parlamentu, a od skoro je premijerka od 34 godine najmlađi premijer, a inače kuriozitet je da je čini koaliciona vlada sa još četiri stranke koje vode žene, od toga su tri mlađe od 35 godina. Finska je zemlja o kojoj često želimo da govorimo kada je obrazovni sistem u pitanju, jer je on najbolji na svetu i želimo da nam oni budu uzor. Finska je zemlja koja ima najviši indeks sreće, kako se to kaže, jedna uređena zemlja sa visokim standardom. Pa kad ona može da izabere tamo gde nije kvota, oni nemaju kvote nego je, prosto, toliko visoka svest u društvu, da su žene ravnopravni činioci u društvu i da su hrabri da prepuste, da tako kažem, da zemlju vode pre svega žene.Mi trenutno imamo 22 ministarstva, ispravite me ako grešim, imamo premijerku i četiri ministarke. To je negde oko 22, nešto manje od 23%. Trebalo bi da bude i u izvršnoj vlasti mnogo više žena, na nižim nivoima mnogo više žena, ali, tamo ima mnogo većih otpora, mnogo većih predrasuda nego što bi to bilo u izborima za republički parlament.Zato je ovo istorijski istorijski značajan korak, po meni, kao što se i ovde moglo čuti, da se u ovom parlamentu izabere veći procenat žena, ali da se izborimo da u izvršnoj vlasti takođe imamo veći procenat žena. Jer, način funkcionisanja i način izbora prioriteta je drugačiji između muškaraca i žena, to je praksa pokazala. Mislim da bi nam onda život bio mnogo lakši kada bi se mnogo više pitale žene. Hvala lepo.

koji će se suprotstaviti suštini predloga narodnog poslanika Gordane Čomić da se na izbornim listama pojavi najmanje 40% manje zastupljenog pola, pa mi sada u Skupštini i nemamo suprotstavljenu stranu. Hvala bogu da se sad samo takmičimo kako da poboljšamo taj predlog.Predlog narodnog poslanika Gordane Čomić je bio da na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola i da u prvih 10 budu najmanje četiri pripadnika tog manje zastupljenog pola, u sledećih 10 još četiri, pa u sledećih 10 još četiri i tako dalje. Taj predlog je ostavljao mogućnost da podnosilac liste na prvih šest mesta uvek stavi pripadnike više zastupljenog pola, a da tek na sedmom, osmom, devetom i desetom mestu postavi pripadnike manje zastupljenog pola, u ovom slučaju žene.Tek podnošenjem amandmana naše koleginice Marije Obradović, ovaj predlog zakona dobija još više na kvalitetu i postiže suštinu.Amandman suštinu.Amandman koji je podnela naša koleginica Marija Obradović kaže da na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola, među svakih pet kandidata po redosledu na listi, prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja liste mora biti najmanje po dva kandidata pripadnika onog pola koji je manje zastupljen, što će reći da se na svakih pet kandidata, trenutno sada, mora naći najmanje dva pripadnika manje zastupljenog pola, tj. ako su tri muškarca, moraju biti najmanje dve žene.Može žene.Može se desiti da odnos bude i četiri prema jedan, ali nikako u korist pripadnika više zastupljenog pola. Znači, nikako u korist muškaraca. Ako je na celoj listi manje zastupljeno žena, može se desiti da u onih pet negde odnos bude i četiri prema jedan, ali mora biti u korist žena, kako bi na celoj listi odnos bio najmanje 40% zastupljenih pripadnika.Ovo je po meni veliki uspeh u borbi za rodnu ravnopravnost, pre svega Ženske parlamentarne mreže, ali i svih nas koji smo podržavali i dalje podržavamo tu pravednu borbu.Da ne bih dalje dužio, smatram da je amandman koji je podnela Marija Obradović dobar i drago mi je da je predlagač zakona prihvatio taj amandman i da je on ušao u Predlog zakona.

pametan rekao je da jedina stvar u kojoj smo svi isti jeste da smo svi različiti. Rodni identitet jeste važan, ali nije svakome jednako važan i najvažniji.Meni je žao što ćemo mi danas, bez namere da umanjim značaj toga da ćemo, sada je već izvesno, izglasati predlog koleginice Čomić, a to je da na listi bude najmanje 40% žena, 40% žena, takođe prisustvovati činjenici da politička javnost i ovo društvo ipak nisu u punoj meri spremni na društvenu inkluziju i na to da političari omoguće da svaki građanin i svaka građanka ima svog relevantnog predstavnika.Jer, da nije tako ovde bi se makar malo diskutovalo o predlogu koji sam ja podnela, a to je da svaka politička grupacija grupacija koja izlazi na izbore među prvih 10 kandidata ima osobu sa invaliditetom.Ni od koga nisam čula o tom predlogu, nisam čula ni suvislo, ni nesuvislo obrazloženje zbog čega to neće biti prihvaćeno, pa vas sada ja, drage koleginice i kolege, pitam – kome smetaju osobe sa invaliditetom i da li osobe sa invaliditetom smetaju nekome u politici? Da li se to može shvatiti kao poruka da osobe sa invaliditetom nisu poželjne u radu političkih partija?Da li postoji neki strah od susreta sa većim brojem ljudi sa invaliditetom? Evo, ja sam četiri godine poslanica, nikog još nisam ujela, možda malo verbalno, ali to nam je svima posao.Da li vam estetski smeta da se srećete sa koleginicama i kolega koje imaju invaliditet? Ja mislim da i građanima i nama ovde većini više smetaju neki drugi ljudi sa nekim desničarskim i nacionalističkim stavovima koji su daleko pogubniji od toga da se određenoj populaciji koja broji između 10% i 15% našeg stanovništva pruži prilika da se bave politikom.Ako se bojite da ne možete naći jednu, ponavljam, jednu osobu sa invaliditetom koju možete staviti na listu, pa kako je moguće da mi onda imamo zakon koji poslodavce tera da na 50 zaposlenih imaju jednu osobu sa invaliditetom ili plaćaju penale?Dakle, penale?Dakle, na privredu možemo da svalimo teret, ali kada treba da se politički izjasnimo o tome kako zaista vodimo računa o jednoj izuzetno marginalizovanoj grupi, onda to ne možemo da ostvarimo.Vi, na neki način, ako ne podržite ovaj predlog, terate osobe sa invaliditetom da se samostalno organizuju i osnuju neku političku organizaciju, iako, verujte mi, ideološki ova grupacija nije ista.Među osobama sa invaliditetom imate i one koji podržavaju i levičarske i desničarske stranke i stranke centra, one koje su više okrenute istočnim vrednostima, one koje su više okrenute zapadnim vrednostima, ali time što nema mogućnosti i prilike da druge stranke i drugi političari zastupaju interese ove grupacije, vi terate ovu grupaciju da se grupiše i da se samo po jednom osnovu, po jednom identitetu, a to je invaliditet, grupišu i bore za svoja prava.Ostaje prava.Ostaje zaista gorak ukus. Ja smatram da je ovo važno da se podrži, 40% učešće žena, ali je za mene ne shvatljivo da mogu postojati žene koje se istinski bore za ljudska prava, za evropske vrednosti, za inkluzivno društvo, za pluralizam u politici, a da ne mogu da podrže ovu ideju.Želim da me vi razuverite, da mi danas kada budemo glasali,

od odlika srpske političke kulture je i ta da se ideja kompromituje tako što se kompromituje njen zagovornik.Stranka moderne Srbije, sa druge strane, veruje u političku kulturu u kojoj se ideje i predlozi prihvataju ako su dobri, bez obzira ko je predlagač, zato što sudimo o idejama, a ne o ljudima.U tom smislu, želim da verujem da bi predlog za najmanje 40% žena na izbornim listama, baš kao i svaki drugi dobar predlog prošao jer je dobar, bez obzira ko mu je predlagač, kakva mu je snaga, šta misli o drugim političkim partijama i slažemo li se sa njim po tim ili nekim drugim pitanjima. Zato što postoje politička pitanja koja po važnosti za ovo društvo prevazilaze stranačke podele i stranačke ograde.Zato smo, bez dileme, odlučili da podržimo najmanje 40% na izbornim listama za žene i to upravo tekstom ovog našeg amandmana, po modelu dve u svakih pet, koji je, koliko čujemo, sa radošću prošao. Ali, isto tako smo odlučili da kao stranka koja Srbiju vidi u društvu modernih zapadnih država iskoračimo i jedan korak dalje, jer izborni sistem je dobar onoliko koliko svoje zastupanje u parlamentu dobije svaka društvena grupa, pa tako i društvena grupa koja čini čak 10 do 15% našeg društva, društva, a to su osobe sa invaliditetom.Raspravljali smo danas i prekjuče o tome da li su relevantni oni kojih ima tek 3% ili nešto malo preko toga, kada smo govorili o tome da cenzus kao prag relevantnosti treba da bude smanjen sa 5% na 3% i da tako neke društvene grupe koje su možda i do pet puta manje brojčano u našem društvu od osoba sa invaliditetom treba da budu zastupljene u srpskom parlamentu.Zato mislim da ne smemo eskivirati raspravu o tome da li je merodavno i relevantno obezbediti jednog jednog predstavnika u prvih 10 na izbornoj listi za osobe sa invaliditetom. Ne jednog u svakih 10, nego ukupno jednog po izbornoj listi u prvih 10.U pogledu učešća najmanje 40% žena u parlamentu, a nadam se i uvažavanjem našeg predloga, i jedne osobe sa invaliditetom po izbornoj listi i pitanja – da li će to poboljšati srpsku demokratiju, kvalitet rada srpskog parlamenta, njegovo dostojanstvo i podići politički pluralizam u njemu, to najmanje zavisi od kvota i od brojki koje su potreban, ali ne i dovoljan uslov.Jer, hoćemo li imati politički pluralizam u Srbiji i bolju demokratiju zavisi, između ostalog, i od toga hoćemo li imati poslanice koje svoje političke stavove zastupaju sa punim ličnim integritetom, pa nekada i po cenu sopstvene političke štete, a ne isključivo po stranačkoj direktivi.Nisam ni žensko, nisam ni invalid, Bogu hvala, ali ću glasati za ovo na svoju političku štetu zato što verujem u ispravnost te ideje. Pluralizma će u Srbiji biti tek onda kada bude istinske slobode medija, nepristrasnosti i zakonitosti u radu organa koji sprovode izbore, nezavisnosti pravosuđa i mehanizama koji će obezbediti direktniju odgovornost narodnih poslanika građanima koji su je izabrali.Mnogo je otrovnih reči u srpskoj političkoj javnosti. To potiče naravno i odavde i zato žene a i osobe sa invaliditetom i svaka relevantna društvena grupa u Srbiji treba da dobiju garantovano svoje političko zastupanje kroz mandate u Narodnoj skupštini.Ja se nadam da ćete bez obzira što je izostao politički dogovor, unapred pripremljen, kroz dijalog, ipak preispitati svoj stav i glasati za ovaj predlog danas kada bude stavljen na glasanje. Hvala. **Tatjana Macura** Zahvaljujem, predsedavajuća.Ja ću se nadovezati na govore koje su imali moje kolege LJupka Mihajlovska i Vladimir Đurić.Kao što vam je svima poznato, SMS u parlamentu Narodne skupštine Republike Srbije neretko pozdravlja sve dobre i kvalitetne predloge, bez obzira sa čije strane su oni upućeni. Tako smo i danas odlučili da podržimo dobar predlog, predlog za koji mislimo da je, pre svega, dobronameran, naše koleginice a potpredsednice Skupštine, gospođe Gordane Čomić.Tu smo odluku doneli gotovo odmah kada je 27. januara ovaj predlog upućen u skupštinsku proceduru, s tim što smo pokušali kao i mnoge druge kolege, da amandmanom ovaj predlog učinimo boljim. To i jeste praksa SMS da ne kritikujemo nužno ako nešto dolazi od naših političkih neistomišljenika samo zbog toga što dolazi od naših političkih političkih neistomišljenika, a da ako možemo neki zakonski predlog učinimo boljim, da to učinimo tako što ćemo predložiti amandmane, koji će raditi i koji će govoriti u interesu naših građana, koje u stvari mi ovde predstavljamo u domu Narodne skupštine.Zato smo i predložili da ovaj zakonski predlog učinimo boljim tako što će se umesto predloga koji je uputila gospođa Čomić, da se među prvih deset nađu nađu četiri osobe ili četiri kandidata manje zastupljenog pola, to u stvari uradi tako što će u prvih pet, odnosno na svakih pet biti dve osobe manje zastupljenog pola.Moram pola.Moram da kažem da i ako jesam članica Ženske parlamentarne mreže i razumem potrebu da se kvotom određuje broj žena, lično nisam zagovornica kvota sistema i ovo doživljavam samo kao prelazni period ka nekim društvima koja će ličiti na zapadne moderne države, kao što su, ovde smo već nekoliko puta čuli i kao što smo upoređeni sa parlamentima u Švedskoj, Finskoj itd.Dakle, nadam se da ćemo u nekom trenutku sazreti kao društvo i razumeti da je sasvim normalno da se u parlamentu nađe 50% žena, onoliko koliko i ima nas u populaciji.To je, nažalost, nemoguće i zato smo primorani da kvota sistemom ovo pitanje rešavamo. Nemoguće je, između ostalog, zato što su donosioci odluka ko će sedeti u parlamentu uglavnom muškarci na čelu političkih organizacija.Ja ću vas podsetiti da možda kao šefove poslaničkih grupa, odnosno šefice poslaničkih grupa, mi danas imamo jako malo, da na liderskim pozicijama u političkim organizacijama danas imamo jako malo. Čini mi se da dana, neću pogrešiti, u sadašnjem sazivu parlamenta, ja sam jedina liderka političke organizacije i to one političke organizacije koja nema predsednika, već ima predsedništvo, tako da sam ja jedna trećina liderke.Iz ovih razloga smatramo da je neophodno da dobijemo i zastupnike one grupacije koje je danas najšire prisutna u našem društvu. Koleginica LJupka je rekla da je to negde između 10% i 15% prema prema izveštaju koji je Svetska zdravstvena organizacija uputila. Prema poslednjem popisu, radi se o nešto više od 550.000 ljudi koji žive trenutno u Srbiji.Pitanje Srbiji.Pitanje je kako će ova statistika izgledati, uzimajući u obzir da nam stanovništvo stari i da će se neminovno broj osoba sa invaliditetom i povećati. Prosto je nerazumno da mi danas razgovaramo o tome u parlamentu, da imamo osobu sa invaliditetom koja jasno i nedvosmisleno zagovara i bori se za interese osoba sa invaliditetom, a da mi nismo kadri da čujemo i da razumemo da jeste potreba da se ova široka populacija na neki način nađe zastupljena.Dakle, dok ne postanemo uređeno društvo u kojem će postati normalno normalno da u svakom parlamentu, pa i u srpskom parlamentu sedi određeni broj osoba sa invaliditetom, da ne kažem da svaka lista sigurno ima najmanje jednu osobu sa invaliditetom koja će predstavljati tu listu. Mi, nažalost, ovo pitanje i dalje moramo da uređujemo kvota sistemom.Nadam se da ćete ipak usvojiti naš amandman, iako je on načelno odbijen, da ćete u danu za glasanje pritisnuti taster, bez obzira da li ćete dobiti uputstvo putem zvona ili ne, a iskreno se nadam da će to postati samo prelazni period

za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je amandman narodnog poslanika Đorđa Vukadinovića, kojim se posle člana 1. dodaje novi član 2.Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Nataša Jovanović.Izvolite. U naslovu smo reagovali zato što je zaista besmisleno da poslanička većina dođe sa predlogom ovakve izmene i dopune zakona, a da kaže – dopuna.To što ste vi predložili izmenu jednog člana, ne možete da sprečite ostale narodne poslanike da podnose amandmane i da prejudicirate odluku Narodne skupštine, pa kažete – to je dopuna Zakona o lokalnim izborima, a to nisu dopune.Dakle, da ste imali sluha za ono što smo mi predložili amandmanima, koje će obrazložiti u nastavku moje kolege, videli biste da su ključne stvari zanemarene sa vaše strane, a to je mogućnost koja iz Ustava proističe, tačnije iz člana 102. stava 2. za narodne poslanike, tako je i za odbornike, da mogu svoj mandat da stave na raspolaganje političkoj stranci sa liste sa koje su izabrani.Međutim, izabrani.Međutim, vama trgovina poslaničkim i odborničkim mandatima odlično odgovara. To nije potrebno opoziciji. Potrebno je vlasti, u opštinama i gradovima u kojima ste na vlasti četiri godine i prethodnih godina gde ste pravili koalicije, principijelne ili ovakve ili onakve, itekako ste uticali na to da to postane unosan posao za ljude u gradovima i u opštinama u Srbiji.Treba li da vas podsećam na to da je u Kragujevcu SNS, odnosno Radomir Nikolić, čitav odbornički klub stavio u karantin, i to ne u Kragujevcu, nego u obližnjem gradu, kako bi ucenjivao odbornike druge koalicije da pređu u njegove redove kako bi on napravio skupštinsku većinu?Kako ste uradili, tako je i grad propao. Dugovi sve veći. Dali ste, kao da ste u bunar bacili, 40 miliona evra nesposobnom čoveku, porodici koja je prala pare, mislim na porodicu Nikolić, koja je iskoristila to trgovanje odborničkim mandatima da se dodatno obogati, a to su radili i mnogi čelnici u gradovima i u opštinama koje ste do poslednjeg trenutka ili držite ih na vlasti.DŽaba vama da ćete da se toga oslobodite, da ćete da promenite kroz ovu Vučićevu trijažu 50%, 60% njih na lokalnom nivou vlasti, kada tragovi ostaju. A, kakvi će tragovi biti, vreme će da pokaže. Hvala.Na član 2. amandman su zajedno podneli Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.Da li su tu? Ne.Na član 2. amandman je podneo Sreto Perić.Izvolite. Član 2. se odnosi na član 40. važećeg Zakona o lokalnim izborima i uglavnom se tu određuje nadležnost, odnosno postupak koji izborna komisija treba da utvrdi nakon sprovedenih izbora. Pa je tu rečeno u stavu 3. – izborna komisija utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izbornoj listi, u raspodeli mandata učestvuju izborne liste koje su dobile najmanje, ranije je bilo 5%, od ukupnog broja glasova birača.Mi smo tu predložili da se posle tačke stavi zapeta i da se kaže – a da na predlog podnosioca izborne liste se vrši dalje raspodela odborničkih mandata.To ima svoj potpuni smisao, zato što ovakav način izbora odbornika, a i poslanika, nije najbolji. I vi sad epohalno govorite o ovom drugom predlogu, o četvrtom predlogu dnevnog reda i o amandmanima koji su podneti na te predloge zakona, a niste imali u vidu da je praksa pokazala negativan odnos prema ovakvom načinu raspodele mandata.Stranci treba dozvoliti da ona na osnovu sprovedenih izbora, dobijenih rezultata, utvrdi ko će nju predstavljati u narednom periodu.Danas smo mogli da čujemo tu i hvalospeve i

da je skupštinska većina bila spremna da uđe u dijalog, da otvori dijalog i da prihvati predlog predlagača ko je iz opozicije. Ali, u znak zahvalnosti predlagač je bio spreman opet da prihvati amandman podnosioca koji čini skupštinsku većinu.To bi bilo normalno, to tako treba da bude uvek ili češće, kad god postoji bolji predlog nego što je važeći u bilo kojem zakonu.Međutim, praksa nije bila do sada takva

jedan takav odnos i to je dobro.Mislim da bi Milka Planinc se sada okretala u grobu kada bi videla o čemu mi raspravljamo. Ona je davno bila predsednik Vlade.Predlagač ovog trećeg zakona, odnosno drugog i četvrtog na dnevnom redu nije rekao da bi moglo i trebalo reći da i u izvršnim organima vlasti, u drugim

Pek.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

Zahvaljujem, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo i u prethodnim diskusijama naveli da ministarstvo koje je nadležno za upis u Registar političkih partija vodi računa o upisu manjinskih stranaka i da utvrđuje da li politička stranka ima položaj nacionalne manjine i kako bi se izbegla bilo kakva zloupotreba nacionalnih manjina, mi smo predložili da podnosilac izborne liste koja ima status, odnosno položaj stranke nacionalne manjine u svom nazivu mora da sadrži i ime nacionalne manjine.Takođe, manjine.Takođe, da bi se izbegle brojne zloupotrebe, a to smo već napomenuli, jeste da se na listama manjinskih nalazi i dve trećine manjinskog naroda, jer je to definitivno jedini način da se zloupotrebe izbegnu.Ono što bi mnogi modernisti i što smatraju pozitivnom diskriminacijom, mi srpski radikali smatramo da je to diskriminacija, dakle, šteta za one na koje se ona odnosi, jer ne možemo da diskriminaciju deliti na pozitivnu i negativnu, jer je ona uvek negativna.Srpska radikalne stranka se već tri pune decenije bori za nacionalne manjine, čiji članovi su državljani Republike Srbije i imaju ista prava, apsolutno baš sva prava kao i većinski srpski narod.Takođe bih vas podsetila i ponovila da su se predstavnici nacionalnih manjina uvek nalazili

Ovim amandmanom smo zaista hteli da uradimo nešto od opšte koristi i evo vam prilike, pošto ste nas malopre prozivali da kada nešto kažemo da podnesemo takav amandman, odnosno predlog.Šta smo predložili? Da samo i isključivo izborne liste mogu da formiraju odborničke grupe. Isto se odnosi na poslaničke, kada je u pitanju ovaj prethodni zakon i najbolji primer je…Šta se dešava? Vi kao vladajuća stranka na vašoj listi imate desetak još nekakvih stranaka, strančica, pokreta, ne znam ni ja čega, i to je vaša stvar. Mi vam se u to ne mešamo, koliko kome dajete mandata, ni to nas ne zanima, ali nas zanima nešto što se dešava kada se izbori završe. Onda se i u lokalnim samoupravama i u Narodnoj skupštini od te jedne izborne liste pravi pet, šest, sedam odborničkih, odnosno poslaničkih grupa.Šta to podrazumeva? Podrazumeva koliko odborničkih ili poslaničkih grupa toliko zaposlenih sekretara, toliko prostorija, toliko svih pogodnosti kada je u pitanju korišćenje vremena, toliko učestvovanje u onoj farsi, na primer, u Narodnoj skupštini kada dolaze ovde predstavnici Vlade Republike Srbije, pa kada svi vi iz vlasti kao iscepkane poslaničke grupe postavljate neka pitanja kojima zapravo kažete - „bravo Vlada“ i onda, naravno, onaj ko je istinska opozicija i ko je sam učestvovao na izborima ne može da dođe do izražaja.Mi imamo puno pravo, mi srpski radikali, da na ovome insistiramo zato što smo jedina politička partija koja uvek izlazi na izbore sama. Ponavljamo, izlazite vi kako god hoćete, ali samo prihvatite ovaj amandman da posle završenih izbora može samo izborna lista, ko god da je na njoj bio, koliko god da je na njoj bilo grupacija, stranaka, čega god, čega god, da ima samo jednu odborničku, odnosno samo jednu poslaničku grupu. To je jedini, odnosno jedan od načina, tri su i mi smo sva tri izrazili kroz naše amandmane, čućete u toku rasprave, da se vrati istinska parlamentarna demokratija i na ovaj republički nivo, ali i na lokalne nivoe. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Mihailović Vacić, Muamer Bačevac, Predrag Jelenković, Branimir Jovanović, Slavica Živković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin i Milorad Mijatović.Da li neko želi reč?Na

Zahvaljujem se.Intencija našeg amandmana je bila ista kao i u prethodnom zakonu tj. da se omogući manjinskim partijama, odnosno partijama koje predstavljaju nacionalne zajednice i manjine da nesmetano mogu izaći i na lokalne izbore. To znači da ne zavisi njihovo učešće na tim izborima od toga da li su ili nisu u u vladajućoj većini, u nacionalnom savetu i to znači da im ne može neko, radi političkog interesa onog ko trenutno uzurpira ili vlada tim nacionalnim savetom, onemogućiti da budu na lokalnim izborima tj. da imaju jednake šanse, jednake mogućnosti da učestvuju u izbornom procesu i da u toj izbornoj trci ostvare ono što je najbolje za njihovu nacionalnu zajednicu.Ovo nam je vrlo važno posebno što se ovim omogućava manjinskim partijama u onim mestima u kojima su one manjinske, u smislu većinskog naroda, ali ipak zadovoljavaju prag da mogu biti učesnici u izbornom procesu, da ostvare individualna i kolektivna prava, jer u mestima gde su pripadnici nacionalnih zajednica većinski u lokalnim zajednicama, poput Novog Pazara, Tutina i Sjenice, ovo nije veliki problem, ali jeste problem, recimo, u Novoj Varoši, u Priboju ili u nekim drugim mestima, poput Subotice, Novog Sada itd, gde imamo zavidan broj pripadnika naše zajednice, a koji bi verovatno bio onemogućen ili bi mu bilo otežano da izađe na lokalne izbore, s obzirom da je za to potrebno da ima ovu potvrdu koja je bila u osnovnom predlogu zakona, što verovatno ne bi bilo moguće da se ostvari, jer politička grupacija koja zloupotrebljava i drži zarobljenim naš nacionalni savet ili nacionalno veće nema nikakvu intenciju intenciju da to radi kako bi trebalo, a posebno zato što je izrazila želju da ne učestvuje na ovim izborima.Da li će tako ostati do samog izbornog procesa, videćemo, ali ono što oni najavljuju jeste da će biti deo tih političkih grupacija koje neće učestvovati na izborima, a za nacionalne manjine i manjinske narode najpogubnije što se može desiti jeste da ne učestvuju u izbornim procesima i da onemoguće svoj narod da ostvari ona prava i one povlastice povlastice koje im prema Ustavu i prema zakonima sleduju.Zato smo radosni što je i ovaj naš predlog amandmana zadobio poverenje i predlagača i nadležnog odbora i što će biti sastavni deo ovoga zakona. Hvala.

odnosno amandmanom koji sam podneo tražim da se izmeni stav 6. ovoga člana koji kaže – da politička stranka nacionalne manjine u smislu stava 5. ovog člana je ona stranka za koju izborna komisija utvrdi da je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje nacionalnih interesa nacionalne manjine.Ono što jeste u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonom je rešenje da o tome brine nadležno ministarstvo koje brine i o Registru političkih stranaka i upisu manjinskih stranaka i treba znati da je izborna komisija i na republičkom nivou i na lokalnom nivou, o kome se ovde radi, pre svega je politički organ i da te izborne komisije provode političku volju onih koji imaju većinu u opštini i oni koji obavljaju vlast u toj opštini ili gradu, u jedinici lokalne samouprave, kako god.Na koji način i uz pomoć kojih kriterijuma će izborna jedinica utvrđivati da li je zaista cilj neke stranke koja je registrovana kao stranka nacionalne manjine da li je to zaista njihov prevashodni cilj. cilj. Nema jednostavno tog kriterijuma. Šta ako se neko upiše u registar takvih političkih stranaka i posle 10 dana, gde nema nikakvih vidljivih političkih aktivnosti, izađe na izbore, podnese listu, na osnovu čega će neko u opštini ko niti je stručan, niti bilo šta utvrđivati ko je prevashodni cilj ovih stranaka, pa će imati tu mogućnost da odbije njima izlazak na izbore?Ovo omogućava jedino samovolju lokalnih moćnika i doprineće jedino da iste situacije budu različito rešavane od opštine do opštine, da tamo gde vladajuća stranka ima interesa da proglasi nekoga zaštitnikom, ako treba i jogi letača, da oni kažu - da to im je cilj, a da u drugim slučajevima kažu da to neće biti takvo. Da li će biti argument možda broj pripadnika te manjine na listi, da li će biti njihove frizure, da li će biti boja očiju, šta god da bude biće proizvoljno. Dakle, vi nemate nijedan jedini čvrst kriterijum, nemate nijedan

je, pre svega, prilika da neke stranke lakše budu osnovane, odnosno posle osnivanja lakše da se plasiraju u parlament, da neke izborne liste koje pripadaju grupi građana mogu da kroz lokalne pokrete mogu da budu predstavljene u lokalnim skupštinama.Ali, taj cenzus na lokalnim izborima i te kako utiče i na republičke izbore, posebno kad se oni održavaju istovremeno. Dakle, ukoliko i na lokalnim izborima cenzus bude 3%, onda će stranke koje nastupaju na republičkim izborima lakše angažovati svoje odbore koji će pored toga što će zastupati interese stranke na lokalu svakako zastupati svojim glasovima i interese stranaka koji su ih predložile na republičkom nivou.S tim u vezi, stranke koje su na određeni način zamrle imaju priliku da kroz lokalne izbore zanove svoje opštinske odbore, odnosno da kroz niži cenzus ostvare odbornička mesta, a samim tim kada ostvare odbornička mesta da stvore čvršće i jače odbore na lokalu, što će svakako doprineti da na sledećim izborima, koji slede uvek posle jednih izbora, imaju veći broj glasova i da imaju bolje organizovane odbore, da imaju sedište, da dobiju novac na lokalu za svoju stranku, što ne bi dobili ukoliko je cenzus od 5%, a oni ga ne pređu nemaju dovoljno broj glasova. Ovako, cenzus od 3%, što nudi šansu na lokalu, nudi i političkim strankama da na republičkom nivou imaju bolju organizaciju i da naprave bolje rezultat. Hvala. Hvala.Na član 3. amandman su zajedno podneli Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

koji predviđa da na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola i to po redosledu da na listi na svakih 10 mesta mora biti najmanje četvoro manje zastupljenog pola.Ovo je lošije rešenje od onoga koje je u postojećem zakonu. Mi smo u postojećem zakonu, odnosno imamo rešenje po kome na svaka tri kandidata mora biti jedan manje zastupljenog pola. Ukoliko bi ovakav predlog bio prihvaćen to bi značilo da na primere četiri žene mogu biti na sedmom, osmom, devetom i desetom mestu. Vi znate da na lokalu često prođe veliki broj izbornih lista. Sa smanjenjem cenzusa to će biti još veći broj, grupa građana, lista i obično će prolaziti manji broj kandidata. Vi ćete ovakvim izmenama dovesti do toga da će manji broj, uglavnom žena, jer da se ne lažemo u manjim sredinama mnogo je teže žene motivisati da se bave politikom, dovešćete do toga da u tim lokalnim skupštinama bude znatno manji broj žena nego što je bio do sada.Drugi sada.Drugi argument, koji je možda još bitniji za nas srpske radikale, je taj da svako u politici i u bilo kom poslu treba da se kvalifikuje i da učestvuje pre svega u skladu sa svojim kvalitetima, a ne u skladu sa bilo kakvim kvotama.

nekim poslom gledate isključivo kroz njegovu polnu pripadnost i kroz to da li je žena, vi ga u stvari na taj način diskriminišete i ja mislim da je bolje da u svojim strankama i poslaničkih grupama… je vreme.Na član 1. amandman je podnela Marija Obradović.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici LJupka Mihajlovska, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević i Tatjana Macura.Na član 1. amandman su zajedno podnele Olena Papuga i Nada Lazić.Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, predlagač ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izborima prevashodno se bazirao samo na povećanje broja kandidata na izbornoj listi gde se traži da bude 40% manje zastupljenog pola.Po mišljenju SRS ovaj Predlog zakona predložen je ad hok jer nisu sagledane ostale činjenice koje se tiču izbornog procesa u gradovima i opštinama. U obrazloženju Predloga zakona se kaže da usvajanjem ovog zakona i njegovim sprovođenjem podstiče se veće prisustvo žena u politici koje ni danas nije na zadovoljavajućem nivou iako je naša zemlja napravila veliki napredak u odnosu na pre 15 godina.Uvažene godina.Uvažene kolege narodni poslanici, taj isti predlagač ovog zakona je i pre 15 godina učestvovao u političkom životu, donošenju i sprovođenju zakona, ali nažalost tada nije bilo reči, ni slova o Predlogu zakona kada su u pitanju žene u politici.Srpska radikalna stranka nema ništa protiv da se žene uključe u politički život kako na lokalu, tako i u Republici. Zašto predlagač nije predvideo da se smanjenjem cenzusa sa 5% na 3% smanji i broj potpisa za kandidaturu odbornika sa 30, recimo, na 18 ili 20.Takođe i kod overe potpisa pojedini opštine imaju po jednog notara ili nijednog gde bi se trebalo omogućiti da overu potpisa, pored notara, radi i lokalna samouprava kroz mesne zajednice, gde bi na taj način rešili problem dovođenja ljudi u prostorije stranaka ili prostorije notara.Dok overu potpisa strankama plaća budžet Republike Srbije, a stranke isti taj novac vraćaju u budžet onda u tome ne vidim ništa loše, sem komplikovanu proceduru i maltretiranje građana pogotovo tamo gde su opštine razuđene i gde je u većem prisustvu stranačka populacija.Zatim, jedna ozbiljna primedba SRS trebala bi da se nađe u ovom predlogu zakona da mandat odbornika pripada stranci ili grupi građana koja ga je kandidovala na svojim listama, zbog prodaje i kupovine odborničkih mandata. I na kraju žene u politici treba da budu kvalitet, a ne kvote i procenti.Ovaj predlog zakona, kada su u pitanju lokalni izbori neće moći dati željene rezultate, a praksa će to pokazati, a vi se posle hvatajte za glavu pogotovo za male opštine sa manjim brojem odbornika. **Maja Gojković** Hvala, predsedavajuća.Samo zarad informisanja javnosti. Uporno kolege iz SRS govore o svojim amandmanima koji su totalno van ikakvog smisla ako nisu pratili da su jutros usvojeni amandmani.Dakle, uporno kažu da je loše da bude četiri od 10 i kritikuju Gordanin predlog, a zapravo mi smo usvojili, jutros je Odbor usvojio da bude dve u pet. Dakle, nema razloga da govorite o tome zbunjujete dalje javnost.Dakle, mi smo za to, i postalo je sastavni deo Predloga zakona Gordane Čomić, da dve u pet kandidata, u svakih pet, budu manje zastupljen pol, a to su žene. Dakle, da ne zbunjujemo i za izbor za odbornike i za poslanike, samo još jednom da to pojasnimo. Pretpostavljam da će predlagač da to još jednom podvuče.U svakom slučaju ja bih se zaista svima zahvalila na raspravi, ovako kao jedna od poslanica koja je učestvovala u svemu ovome, da se zahvalim posebno svim ženama u Ženskoj parlamentarnoj mreži, poslanicama izvinite, nisam se pravilno izrazila, i još jednom posebno kolegama muškarcima moram da naglasim to, izašli su iz onog komfora i odlučili da podrže nešto što je novo i što nas vuče napred. Možda to u ovom trenutku nije svima potpuno jasno, ali vremenom bićete ponosni na ove dane i ovu raspravu.

a zaista nam smeta da neko uporno ima nešto protiv amandman SRS, razumem da ih ne prihvatate, ne prihvatate naše ideje, vi prihvatate ideje u mešača u rad Narodne skupštine, to su oni razni iz EU, to su vaše kombinacije, to sam već napominjala unutar političkom životu u našoj državi, ali tvrditi da su naši amandmani bez ikakvog smisla je zaista bez ikakvog smisla.kada smisla.kada govorimo o ovome što vi već dva dana pokušavate da predstavite kao nekakav istorijski trenutak, kao nešto o čemu će neko iz ovog saziva ostati upisan, neke Klare Cetkin, neke, nemam pojma našta sva ovo liči. jednostavno nije to baš to tako. Ovo je najprostije rečeno predlog za izmenu dva zakona za povećanje broja žena i za smanjenje procenta za ostvarivanje cenzusa za ulazak u Narodnu skupštinu i lokalne samouprave i ništa epohalno i ništa istorijski.Nije bilo epohalno ni kada je odlučeno u nekom ranijem sazivu da bude 33% žena, odnosno u svaka tri kandidata da bude jedna žena, nekako ovde kažu dva u pet, pa liči onu kafu tri u jedan, dva u jedan, zaista, to je uvredljivo. Pričati o narodnim poslanicima, o odbornicima u Narodnoj skupštini, i govoriti o nečemu dva u pet. Hajde malo da podignemo nivo komunikacije, bar kad govorimo o ovome što je nesporno važno.Dakle, šta se ovde sve dešavalo ova dva dana? Prvo, u sred rasprave, u načelnoj raspravi, dobili smo informaciju u pisanom obliku da je Vlada Republike Srbije protiv predloga narodnog poslanika Gordane Čomić da se na budućim listama i za lokalne i za parlamentarne izbor nađe 40% žena.Ovde žena.Ovde su narodni poslanici rekli da ih ne interesuje mišljenje Vlade, da će narodni poslanici skupštinske većine glasati za te zakone i to je u redu. Naravno, da Narodna skupština ne treba da bude instrument u rukama Vlade Republike Srbije, ali ipak je sve to bilo pomalo neiskreno i svi ste bili nespremni na to što vam se desilo, jedna koleginica kaže, otprilike, možda čak mogu i da citiram – nas ne zanima šta kaže Vlada Republike Srbije, Vučić je rekao da se glasa i mi ćemo glasati.Ja, moram po ne znam koji put da vam kažem, da vam je to jako loša reklama na taj način govorite o predsedniku države. Ali, to je vaša stvar. I onda vam se, kada se to desilo toga dana, kada smo raspravljali u načelnoj raspravi, onda se juče pojavi predsednik koordinacionog centra u Vladi Republike Srbije, Zorana Mihajlović i ona kaže da se to koordinaciono telo, kako god zove, se zove da su oni saglasni sa onim sa čim Vlada nije saglasna, a Narodna skupština jeste. nije to baš onako cvetna bašta kako vi pokušavate da predstavite.Ali, mnogo važnije od toga je ono što će biti usvojeno danas, ali još važnije je ono što neće, a što su predlagali srpski radikali. Dobro je što će biti usvojeno ono što mi predlažemo već 15, odnosno 16 godina. Pre 16 godina smo predlagali da cenzus bude za ulazak u Narodnu skupštinu i lokalne samouprave 3%, vi ste posle 16 godina to prihvatili, mi nemamo razloga da takođe to ne prihvatimo, to jeste naša ideja. Nemamo, rekli smo, ništa protiv ni broja žena na listi za narodne poslanike, ali smo izrazili bojazan da će sve političke stranke i mi nikada ne govorimo samo zbog nas, imati problema sa pravljenjem lista na lokalnom nivou za lokalne samouprave i zato to ne možemo da prihvatimo.Mi smo želeli da iskoristimo ove izmene zakona, kada ste već ušli u taj postupak izmena, vi ste ovde govorili kako ste menjali tri zakona, doneli jedan nov zakon da bi bili bolji uslovi za naredne parlamentarne i lokalne, pokrajinske izbore. Naravno, bi to niste radili iz tog razloga i ti zakoni neće promeniti ništa, to je sigurno, jer suštinski nije ništa promenjeno u tim zakonima, jer suština je ono što u zakonu nema.Suština je da već mesec i po dana aktivisti najveće političke partije u Srbiji idu od vrata do vrata i nose poklon pakete, nose hranu, nose higijenske pakete i to je taj problem koji nijedan zakon neće rešiti dok vi ne budete spremni da zaista samo političke programe ponudimo građanima, ponudimo biračima, pa neka na osnovu političkih programa, na osnovu ideja, na osnovu onoga što smo tražili u Narodnoj skupštini, neka birači odlučuju.Nije tačno ovo što vi pokušavate da biste ubedili narod kako ste vi, eto tako dobre neke duše, pa vi zbog nekog drugog smanjujete cenzus, a pravite veliku štetu vašoj stranci. To nije tačno. To liči na ono – smanjili smo penzije, ali mom tati najviše. To nije tako.Dakle, jeste, imaće to imaće to nekog uticaja, ali Dontov sistem najvećeg količnika ne znači brutalno sve ono što ne pređe cenzus da ide u kvotu najveće političke stranke. Dakle, to nije tačno i nemojte da obmanjujete javnost.Mi mislimo da je trebalo da se mnogo ozbiljnije priđe izmenama ovih zakona, zato što pored ovoga o čemu smo govorili, što ste vi predložili, što je gospođa Čomić predložila, ako ste hteli zaista da se vrati duh parlamentarne demokratije u Narodnu skupštinu i ako ste hteli zaista da naši birači i oni koji ne žele da izlaze iz razno raznih razloga da glasaju.Mnogi ne izlaze da glasaju zato što im se ne dopada ono što gledaju u Narodnoj skupštini, ono što Narodna skupština, na šta liči nekada Narodna skupština i pri tome svakako ne mislim na žustre rasprave, već upravo mislim na preletanje narodnih poslanika iz jedne političke partije u drugu, pa mi, i vi ste više puta o tome govorili, znate, degutantno je, a tek koliko je nemoralno i koliko je to politički nisko i to je na kraju krajeva korupcija čista, da mi imamo, recimo, narodnog poslanika, zapravo, da imamo ženu, to se više ne može ni zvati narodnim poslanikom, jer je odavno izneverila volju naroda, recimo Mariniku Tepić koja je samo u ovom sazivu promenila tri stranke, plus neki samostalni nastup, znači četiri ukupno.Imamo ženu koja se zove Sanda Rašković Ivić koja je sopstvenoj stranci čiji je predsednik bila, oduzela, ukrala mandat, pa ga osamostalila, pa ga dala da li Živkoviću, pa na kraju ovom Jeremiću, Đilasu, više ne zna, ni ona sama nije sigurna kad se zakaže neki skup, pa kad krene ne zna da li je to skup stranke na koji ona treba da dođe.Za sve je to, između ostalog, kriv i ovaj zakon i krivi ste vi drage kolege iz skupštinske većine, zašto jednom ozbiljno ne prihvatite i ne shvatite naše amandmane. Mogli smo da razgovaramo i da ovo bude deo nekog drugog člana i da se možda tehnički nešto uredi itd, ali morali smo vratiti u zakon mogućnost, odnosno slobodu narodnog poslanika da mandat stavi na raspolaganje političkoj stranci sa čije liste je izabran za narodnog poslanika.Ja ne verujem da danas u ovoj sali postoji neko ko misli drugačije. Ta neka propaganda slobode narodnog poslanika da raspolaže mandatom, nažalost, u državi Srbiji u situaciji kad su poslanici eto takvi kakvi su, kad smo valjda ljudi takvi kakvi smo, to jednostavno ne može da se primeni i mora najhitnije, odnosno moralo je već za ove izbore da se menja.Takođe, rasprava je više puta vođena, a i u javnosti se često govori o tome kako nije dobro da svaka opština, da manje opštine nemaju predstavnike u Narodnoj skupštini i Naravno, to se može gledati sa dva aspekta. Prvi, govorila sam jutros o tome, narodni poslanik predstavlja, je narodni poslanik u ime svih građana Republike Srbije. Niko od nas ne zna ko je tačno za koga glasao, osim ono što vama donose slikane listiće oni što su zaposleni na određeno vreme, i to je problem izborne kampanje i dana izbora, ali i to nije regulisano ni jednom od ovih zakona koje ste pod pritiskom ovih evropskih mešetara morali ovde da uradite. Ali, realno bi bilo, politički zdravo bi bilo, bilo bi na zadovoljstvo članova svih političkih stranaka, aktivista pre svega, da političke stranke budu te, zapravo izborne liste da budu te koje će određivati redosled narodnih poslanika.Vi ste prihvatili ovo što je promenjeno pre vas, naglašavamo to, promenjeno je pre vas ali ne znači da niste mogli vi da menjate, kao što ste, evo, menjali ovo.Dakle, ako jedna izborna lista učestvuje na izborima, valjda ta izborna lista, ljudi koji su zaduženi za posao, za izbornu kampanju prate kako ko radi u toku izborne kampanje. Ta izborna lista treba da ima ovlašćenje da nakon završenih izbora kaže - e, ovaj jeste na 249. mestu, naš kandidat, ali on je bio najagilniji, on je najbolje predstavljao naš politički program, on je osvojio na njegovoj teritoriji je osvojeno najviše, najveći procenat glasova itd. On zaslužuje da bude narodni poslanik, da predstavlja taj program koji je najbolje predstavio u izbornoj kampanji.Mi

Niti je dobro za, to na neki način koči politički rad u izbornoj kampanji. Niti ima motiva preterano ona grupa ljudi koji su na nekom, po njihovoj proceni, prolaznom mestu, da bude aktivan u izbornoj kampanji, niti tek ima motiva za to ona grupa kandidata koji su negde na kraju liste i koji ne očekuju da mogu biti narodni poslanici.To mora da se promeni da bi se u punom, kako vi volite da kažete, kapacitetu vratio pravi način izborne kampanje bez varanja birača, bez lažnih obećanja, bez poklona, bez bez pretnji, ucena itd, jednostavno, da predstavljamo političke programe, pa ko voli nek izvoli.Takođe, problem, i malopre sam govorila o tome, imam dovoljno vremena kolega još ovo da završim, kada se završe izbori mi formiramo ovde poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, tako i na lokalu, ali šta se dešava? Dešava se da poslanik omrkne u jednoj poslaničkoj grupi, osvane u drugoj, ode odnese mandat, promeni poslaničku grupu, sad poslanička grupa postoji, sutra ne postoji. Onda se, zato što je neko otišao iz poslaničke grupe, pa ih nema više pet, onda imamo 10, 12, valjda sada 16 samostalnih poslanika.Samostalni poslanika.Samostalni poslanici po ovom našem Poslovniku zapravo ne mogu da obavljaju funkciju narodnog poslanika, a ako su na ovaj način došli do samostalnosti tako što su krali mandat, zapravo im to i ne treba dozvoliti. Ali, ne treba im dozvoliti tako, ne da kažemo – vi ne možete da govorite, nego - vi ste član nove poslaničke grupe, koju je formirala izborna lista, a ko je na izbornoj listi, koliko ima subjekata političkih na izbornoj listi? Koliko god ko hoće, na svoje izborne liste, neka stavi, ali kada se izbori završe formira se jedna politička grupa. Ne možemo onda jedna poslanička grupa, tako ćemo izbeći farsu da ljudi koji su faktički iz iste poslaničke grupe, izazivaju jedni druge na replike, na, ne znam, pitaju članove Vlade, a da ne bi došli do reči poslanici poslaničkih grupa koje su realni i koji odgovaraju izbornoj volji građana.Ali, vi očigledno, završavam ovom rečenicom, kolega hvala vam,

Zahvaljujem.U argumentaciji predlagača poslednjeg amandmana, ali ne samo kod njega, već kod većine onih koji su komentarisali probleme za liste za lokalne izbore, javlja se rečenica – ali mi ne možemo da nađemo kvalitetnih žena.

ispravka, u svakoj političkoj stranci u Srbiji je najmanje 40% članstva žena koje same dođu od svoje volje i učlane se u političke stranke. To vas ja molim, da tu argumentaciju prosto izobičajimo, zato što ona po svom značenju i po poruci koja se čuje, kaže – nećemo mi žene, ali eto moramo.Bilo bi dobro da svi zajedno uradimo ono što ne moramo, a to je da pogledamo u svoje stranke, da vidim da nam je u članstvu dovoljno žena i da prestanemo da se izvlačimo kako, eto, mi bi sve, ali one neće u politiku. Kada se žena učlanjava u političku stranku, ona u lokalnom odboru koji uđe, pita – šta treba da radim? Pošto je društvenim modelom naučila da ona nešto radi, da radi dobro, da pokaže da je sposobna, pa da onda bude nekakav proces kandidovanja i slično.Muškarac koji ulazi u političku stranku pita – šta ću ja da budem? Pošto je prirodno da on nešto bude, nešto važno, jer je to neminovno, takvi modeli ponašanja prave zajedničku štetu. Ako nećemo da razumemo da je sposobnost za politički aktivizam ista i kod muškaraca i kod žena, onda dobijamo i da razumemo da sposobnih žena ima i među onima koje nećete da zovete na liste odbornika, kao što tu ima i sposobnih muškaraca, i da nesposobnih žena takođe ima i na listama i kasnije u institucijama.Da bi žena uopšte dokazala da je nesposobna, morate da joj napravite prostor sa kvotom za sada da pokaže svoje sposobnosti u bilo kojoj instituciji. Ako pogledate statistike, bez obzira što od Gausove krive ne možemo pobeći, ona deli sve naše osobine, dobrih i loših ljudi u svim strankama, budala i pametnih u svim strankama, lepih i ružnih jednako, jednako, svakoraznih, Gausova zvonasta kriva ne da da sve najbolje bude u jednoj stranci, koliko god se tupavo stranka, bilo koja, trudila da kaže – e, mi smo najbolji, naša stranka je najbolja. To prosto ne biva, ne da raspored raznih osobina i muškaraca i žena treba da bude razlog da kada bude 40% žena, da radimo zajedno na tome da u politici važi sposobnost, odnosno odgovornost, odnosno rezultat koji neko ko je ušao u lokalnu skupštinu pokazuje prema instituciji i pokazuje prema građanima.Amandman prihvaćen, prihvaćen je iz istih razloga kao i amandman na Zakon o izboru narodnih poslanika, sa dobrim razlozima. Još jednom moram da se zahvalim svim članicama Ženske parlamentarne mreže sa kojima je bilo direktnog dijaloga, kao Stefani Miladinović, Snežani Paunović, Nataši Mihajlović, naravno Mariji Obradović, čiji amandman je i prihvaćen, ali takođe i Oleni Papugi, Nadi Lazić koje su podnele amandman u skoro istovetnom tekstu.To ono što bi trebalo da se događa o zakonima kojima se uređuju društvene veze i društveni odnosi, a o kojima mora postojati međustranačka iznadpartijska saradnja. to naučeno ponesemo od ove sednice i ako razumemo da dobrih i loših ima u svim strankama i u svim sektorima i da je dobro da žene dobiju šansu da pokažu i da ne valjaju, onda ćemo dodatno pomoći opštu dekonstrukciju gneva koji postoji u našem društvu, opštu mržnju prema dijalogu u našem društvu i smanjićemo opštu nepravdu prema onome čime bi trebalo da se bavimo, a to je interes ljudi u Srbiji, da se bavimo poboljšanjem njihovog položaja.Ja vam zahvaljujem na prilici da vodimo dijalog tokom ova tri dana. Zaista želim svim ženama koje će se boriti za svoje mesto na listi za lokalne izbore, da se za to izbore zajedno sa muškarcima u svojim lokalnim odborima i da na zajedničku korist vode lokalne skupštine. Hvala vam. Hvala, gospođo Čomić.Vjerica Radeta, pravo na repliku. Izvolite. ste žena, da predložite da u Narodnoj skupštini bude 40% žena, u lokalnim skupštinama takođe i da onda zahvalite na učešću u raspravi o predlozima zakona zakona poimenično svim ženama, osim narodnih poslanika ženskog pola iz SRS. Eto, to je vaša iskrenost.Što se tiče naše iskrenosti, mi zaista verujemo da Srbija i kvalitetne žene i kvalitetne muškarce i kvalitetne ljude uopšte. Mi smo veoma zahvalni svim našim stranačkim odborima koji vode računa i koji uvek imaju u svim odborima u Srbiji funkcionere žene, koje svake godine kada se održavaju naše redovne godišnje skupštine i kada se po našem statutu bira deset novih članova u u opštinski odbor, uvek bude veliki broj i žena na tim listama koje se na godišnjoj skupštini usvajaju. Ali, mi se možda razlikujemo od vas, razlikujemo se u mnogočemu, pa naravno i u tome.Mi svojim političkim programom, svojim odnosom prema svakom segmentu društva želimo da što je moguće više žena, više mladih ljudi, više invalida, više penzionera, svih mogućih budu privučeni našim programom i dođu u SRS. To je kriterijum na osnovu kojeg mi onda dalje predlažemo kandidate za ove ili za one nije vam dobar pristup i nije tačno, dakle, kolega koji je možda malo slično rekao ovome što je rekla koleginica da ne da ne možemo da nađemo kvalitetne žene u opštini kada smo tamo bili vlast, gde je kolega u Prijepolju. Mi smo tamo imali i direktora turističke organizacije ženu i potpredsednika opštine i javnih preduzeća, mi nemamo taj problem. Srbija ima jednako kvalitetne i žene i muškarce. Hvala gospođo Radeta.Pravo na repliku, Gordana Čomić.Izvolite. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Odlično sam ja spomenula sve one narodne poslanike i poslanice koji su želeli da učestvuju u dijalogu o tome kako poboljšati, kako promeniti, otkud amandman, od iznenađenja do na kraju dogovora. Niko iz SRS u tome nije učestvovao. Učestvujete u diskusiji, ja pažljivo slušam, ali to što vi govorite, to svi znaju napamet, stalno jedno isto. To jeste učešće, ali ne tiče se ni Predmeta zakona, niti se tiče dijaloga sa mnom. To je vaše pravo. Ja ću braniti to vaše pravo da pričate šta hoćete, ali to nema veze sa temom ovog zakona. To su monolozi. Vi ste stalno u Skupštini za to da saopštite svima svoj monolog. Nikakvog dijaloga nikad, nigde. I to je vaše pravo.Ja dijalog zagovaram, ja se za dijalog borim i ovde je bilo mnogo žena i muškaraca za koje ja znam da im se ne sviđam, ne mogu očima da me vide, ali su prihvatili magiju dijaloga kojom se pravi zajednički rezultat koji je dobar za sve. Kao što ja osećam potrebu da se zahvalim svima njima koje su pristale ili pristali da u tome učestvuju, tako branim vaše pravo da vi dijalog prezirete i da saopštavate kako ste vi svi super, a sve ovo što mi radimo dijalogom je manje-više bez veze. Ja mislim da to nije tačno, ali vaše pravo na stav je vaše pravo na stav.

i da nećete dozvoliti da ona na ovaj način vređa i etiketira čitavu jednu poslaničku grupu. Radi se o članu 107. povreda dostojanstva Narodne skupštine

da nakon svih priča tokom osam godina vaše vlasti, kako su žuti lopovi opustošili i upropastili Srbiju, na kraju vidimo kako vi zapravo delite sve iste vrednosti i kako se veoma brzo, kako kaže gospođa Čomić, delite na dobre i loše, pa je ona odjedanput dobra, iako do juče i svih ovih prethodnih godina nije bila. **Vladimir Marinković** Hvala.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Hvala vam.Reč

to je stvar razumevanja i shvatanja, nećemo mi u to da se mešamo. Ali interesantno je, ta gospođa koja je željna dijaloga i koja zagovara dijalog, gde je bila šest meseci, godinu dana skoro, u nekoj dubokoj ilegali, sa kim je imala dijalog? Nije je bilo da se ovde raspravlja, da se vodi dijalog, da se učestvuje u raspravi, dok nije napravila kombinaciju političku sebi od koristi, e, onda se pojavila. Naravno, sada ćete i ona i vi negirati to, ali evo brzo će izborne liste, pa će se videti šta je posledica ovoga. To je takođe njen problem.Ali je zaista neverovatno da o nedostatku dijaloga govori neko ko je predsedavao Narodnom skupštinom par godina, ko je svakom narodnom poslaniku izrekao bar po pet opomena, neko ko je izbacivao cele poslaničke grupe, pa onda čita, pa čita da poslanika izbacuje zbog ometanja rada, na primer, redom, i onda Stevu Dragišića koji je tog momenta u Batajnici, Božidara Vučurovića koji je tog momenta u Igalu. Eto, toliko o nekoj demokratiji, nekom poštovanju parlamentarizma.Znate, više puta sam rekla mnogima - logoreičnost ne može da zameni argumente. Dakle, mi ovde učestvujemo ozbiljno u radu, mi dajemo svoj doprinos, mi smo predlagali, ne njoj, predlažemo skupštinskoj većini, predložili smo, evo, opet ponavljamo, i novi zakon o izvršiteljima sa više od 100 hiljada potpisa, pa vas baš briga. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, Hvala.Svrha mog javljanja je da se zaista vratimo na temu predloga izmena i dopuna dva zakona zbog kojih i imamo molila bih kolege ako mogu, pogotovo ove koje su došli pred kraj sednice, da saslušaju, ne mene nego poslanike koji su tu od jutros i govore o zaista važnim izmenama i dopunama izmenama i dopunama zakona koji suštinski menjaju Srbiju od dana današnjeg, glasanja, za buduće vreme.Sve ovo što smo čuli u poslednje vreme kao da je imalo nameru da zatrpa ono važno što smo mi radili i što radimo i što ćemo ispuniti glasanjem za predloge izmena i dopuna zakona koje imamo pred nama.Ako uvažene poslanike koji predstavljaju građane Srbije ili barem tvrde da to čine, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, pa pripadali i opciji koja nas nekoliko dana ubeđuje kako zastupa naše stavove i kako je za još veću zastupljenost žena u političkom životu Srbije ili nekog drugog, da imaju smisla posle 30 godina bavljenja politikom da čuju i nekog drugog, a ne da u svakom političkom potezu traže zaveru, traže nekakve izmišljene dogovore i već znaju šta će biti, kad će biti, i time traže opravdanje za to što će kada se zaključi sednica izaći iz sale i što u stvari neće glasati za za veću zastupljenost žena u parlamentu Republike Srbije na lokalu, a da im je u stvari obrazloženje - pa, mi svakako mislimo na žene. To nije istina.Da To nije istina.Da nisam bila godinama u toj istoj stranci, možda bih i poverovala. Ali, imam gorke primere, kada je bilo komentara na ženu koja je želela da se kandiduje za predsednika Srbije, da to ne može da uradi zato što je žena i zato što nema decu. A nikada se nije postavilo pitanje u toj stranci, a ovo što govorim je u mnogim strankama, nije se postavilo pitanje da li muškarac koji nema decu može da bude predsednik Srbije? To se nikada nije postavilo.Zato, kada se nekom kaže da je logoreičan, da ne razume, da, vreme je da saslušate ko stvarno zastupa ravnopravnost žena a ko ima potrebu da nas ubeđuje danima da je nešto baš tako, a onda će da izađe napolje i neće da da zakon, da i zakonski žene imaju pravo da više učestvuju u političkom životu Srbije, a ne samo deklarativno, jer im, eto, mi baš obećavamo da ćemo misliti na njih. Nije istina. Da nije bilo kvota sistema jedne trećine, mnoge žene ne bi sedele danas ovde u parlamentu. Niko ne bi znao za njih. I to je istina.To nije neki ekskluzivitet za Srbiju, to je tako svuda u Evropi i to je tako u većini zemalja u svetu. Nije tu ništo pežorativno rečeno, ali nije istina. Ja tačno znam ko bi bio a ko nikada ne bi bio. A kvote su nešto ipak veliko učinile. Da nije bilo tih kvota mi danas ne bi razgovarali o povećanju zastupljenosti žena u parlamentu.Neko će da poveruje u nečije bajke, neko neće. Ali, zavere ovde nema.Znači, nismo još zreli kao društvo da može da se desi da poslanici partije vladajuće većine prihvate da se prvo raspravlja o zakonu koji predloži neko iz opozicionih redova, to je ovog puta Gordana Čomić. Pa, nećemo je zbog toga stavljati na stub srama! Dovoljno će to da urade neki drugi, koji ne shvataju šta je ona uradila. U svojoj etičkoj i moralnoj dilemi, ona se između partije i dobrog zakona odlučila za ovo drugo. I ja nju potpuno razumem. Izvini, Gordana, što ću sekund da govorim o tebi, ali, u jednom svom delu političkog života bila sam u sličnoj dilemi. I to nije lako uraditi. I zato ne treba da je napadamo i da je vređamo. Jer, hrabro je doneti odluku u svom životu, posle 30 godina, zatvoriti jedna vrata i pokušati da otvoriš druga vrata, a to nisu vrata Srpske napredne stranke. To ja odgovorno tvrdim.Svi tvrdim.Svi ćete je napadati. Svi ćete tražiti neku zaveru. E, to je ta predrasuda prema ženi. Da je to uradio muškarac koji se bavi politikom, manje bi bilo odijuma mržnje i nerazumevanja nego kada to uradi jedna žena. I to bi bilo super. To se i u ovom sazivu od strane poslanika muškaraca radilo. Premeštali su se iz klupe u klupu, ali žene su preletačice, izdajnice, ovo, ono, a muškarci su duboko promišljena politička bića koja znaju zašto će preći iz jedne partije u drugu, iz jednog kluba u drugi klub.

sam prelomila i predložila svojim kolegama u Srpskoj naprednoj stranci da objedinimo raspravu, da pokažemo šta je stvarni dijalog. Ostavila sam predsedniku stranke da sa nama diskutuje da li je zakon dobar ili nije dobar i doneli smo odluku da su sva četiri zakona odlična, da pomeraju stvari u našem društvu, da omogućavamo sa smanjenjem od 5% na 3% demokratski pluralizam u ovom parlamentu, da sprečavamo da se na ulici odvija politički život ove države. Uvodimo je u parlament, omogućavamo građanima Srbije da glasaju za različite političke programe. I da im pokažemo, pošto imaju političke opcije za koje mogu da glasaju krajem aprila, da je ovo što neko pokušava Srbiji da radi sa ulice besmisleno i da nije dobro za Srbiju.Što je više u našem društvu političara opoziciji koji žele da za sebe izbore pravo da svoje političke ideje iskažu upravo ovde u parlamentu, zahvaljujući glasovima građana Srbije, oni dobrodošli. E, tu se razlikuje neko ko se bavi politikom ozbiljno i ko je političar, a sa druge strane, politikanstvo i neko ko kaže ja se bavim politikom. Ogromna je razlika između političara i onog koji se bavi politikom ili se politika sporadično bavi njime. Ne očekujemo da svako razume naš potez. Ali će razumeti građani Srbije, izaći će na izbore. 50%.Posle 30 godina bavljenja politikom ja to osećam. Izaći će oni koji kažu danas da će bojkotovati. Bojkotovaće onaj koji je prepun para i njega i ne interesuje učešće u političkom životu Srbije ovde u ovim klupama. Zato on vuče i građane Srbije za nos i vuče i ove ostale koji još uvek imaju vremena u EU da ga malo čuju i par njegovih istomišljenika.Ubeđena sam da će se u Šapcu izaći na izbore. Ovi koji lažu, izmišljaju da neće izaći na izbore. Izaći će se u Paraćinu, izaći će se u Beogradu, u opštini Stari grad, izaći će se svuda.Prema

vraćanje dijaloga u Narodnu skupštinu Republike Srbije, gde mu je sve ovo vreme i bilo mesto.Drugo, ovo što je predložila Gordana Čomić, što smo svi mi iskreno prihvatili svi mi iskreno prihvatili i sad ćemo da pretočimo ono što piše lepo u svim političkim programima, bez obzira u kojoj se političkoj stranci nalazimo i u delo.Znači, dosta je bilo da pričamo na tribinama – žene, žene, žene, a onda gledamo kako da ne glasamo. Ne, sada ćemo da glasamo, da otvorimo vrata za zakon o rodnoj ravnopravnosti, pa da ispunimo i ono što je i predsednik SRS prvi dan rekao kada je govorio, a zašto da žene ne budu više zastupljene u izvršnoj vlasti. Slažem se sa njim.Apsolutno se slažem sa njim, ali prvo treba da napravimo mogućnost da se neko pojavi u parlamentu i da govori u prilog svega toga.Kažem, mi smo ušli u istoriju. Ubeđena sam da ćemo imati 126 glasova i da će ovaj saziv parlamenta ući u istoriju.Ne znam kako je sa vašim mobilnim telefonima, uvažene poslanice, moj se telefon prvog dana kad se neka od televizija, nismo u početku imale baš takvu medijsku pažnju kao jedna od nekih sednica, užario od poruka žena koje uopšte imaju moj broj telefona, različitog obrazovanja, iz urbanih i seoskih sredina, iz gradova i sela sa porukom slične sadržine – Bravo, bravo!Znači, ovo žene, ovo birači naši žele. Zato, dosta je bilo sa tim potcenjivanjem da smo mi ovakav pol, onakav, pol slab, mi smo sposobne, mi možemo da donosimo političke odluke, da glasamo za zakone, da predlažemo zakone, da vodimo ozbiljne resore u ovoj državi, da vodimo velike privredne sisteme.Jer, ako možemo dobro da vodimo porodicu i neko nam to poveri, ako možemo dobro da vodimo naša domaćinstva, ako možemo da budemo dobre i u političkim kampanjama, onda možemo svakako da budemo dobri poslanici, predstavnici građana i građanki Republike Srbije.Zato vas pozivam sve da stavimo na stranu način razmišljanja ko kojoj političkoj stranci pripada, kada donosimo jednu istorijsku odluku, i da svi ovde, bez obzira kako smo diskutovali, glasamo za, zato što je to glas za budućnost ove države. Hvala. Hvala, gospođo Gojković.Prvo, pravo na repliku, Gordana Čomić.Gospođo Čomić, izvolite, pa Vjerica Radeta. Zahvaljujem.Ne, neće biti replika, jer nema potrebe za replikama, biće kratko, poslednje obraćanje u toku ove sednice, a to je kroz citate dveju sjajnih žena, Mišel Bašle i Meri Robinson, jedne iz Čilea, druge iz Irske, da pokažem šta smo mi ovde danas uradili. Te citate smo pretvorili u život.One su rekle: „Kad jedna žena uđe u politiku, ona mora da menja sebe, mora da menja sve što je do tog trenutka znala o svetu i o ljudima.Kada hiljade žena uđu u politiku, one menjaju politiku, a kada se u društvu čuje dovoljno i vidi dovoljno žena, to društvo nije više žensko ili manje muško, to društvo je više ljudsko“. To smo uradili. Hvala vam.

Vrlo kratko.Tvrdimo da na lokalu neće biti veći broj žena sa ovim zakonom nego što je bio ranije. Na lokalu ima mnogo, izlaze na izbore dosta grupa građana, manjih političkih stranaka, manji broj je odbornika u opštinama i tamo, recimo, nekoliko stranka dobije po tri odbornika.Ako im budu žene kandidati broj četiri i pet, neće imati ni jednu ženu, a po ovom postojećem zakonu, imali bi jednu, jer tri, manje od tri ne mogu dobiti.Dakle, živi bili, pa videli. Tvrdimo, u većini lokalnih samouprava biće manje žena po ovom zakonu, nego po ovom koji je sada na snazi.Ja potpuno razumem gospođu Gojković, što se setila kako je bila uvređena, jer sam delila njeno mišljenje, s obzirom da smo u istom statusu, kada je Tomislav Nikolić rekao da ona ne može biti kandidat za predsednika Republike, zbog njenog ličnog statusa i saosećala sam sa njom, jer sam se lično osećala pogođenom.Što se tiče teorija zavere, da li mi imamo neke teorije zavere i to će se videti vrlo brzo, za desetak, 15 dana, videće se da li je ovo što mi pričamo teorija zavere ili je to zaista nešto što mi tvrdimo da da se jeste desilo i da je prethodilo ovim zakonima, kao što će se vrlo brzo videti, kako će se ko ponašati u ovoj sali i bojim se da će neko morati da se bar zacrveni zbog diskusije koja je ovde bila.

i gospodo narodni poslanici, posle uvaženog amandmana, voljan sam da glasam za ovaj predlog, mada prvobitno nisam želeo da glasam, iz prostog razloga što na lokalnim izborima žene gotovo nisu imale šansu. Prosečna skupština broji negde između 35 i 40 odbornika.Ukoliko uzmete da među prvih 10, četiri treba da budu žene, znači, to je sedmo, osmo, deveto i deseto mesto poznavajući našu unutrašnjost, to bi tako bilo, što bi znači da sve liste koje ne osvoje 15% glasova u skupštinama koje broje 40 odbornika, ne bi imale ni jednu ženu. Sada među pet, dva, to je još uvek manje, nego što im je bilo ranije zagarantovano, ali zbog jednakosti na republičkim i lokalnim izborima, ovo je, ja nisam žena, ali ovo mi je iz ženskog ugla prihvatljivije i zato ću glasati, zbog amandmana Marije Obradović, za ove predloge, jer izgleda da je predlagač vodio računa samo o republičkim izborima, pa recimo na cenzus od 3%, mora da prođe najmanje osam žena, onda je to imalo smisla da među tih prvih osam žena, makar sedma i osma bude žena. Ovako je to prihvatljivije.Nego, drage moje gospođe, da vi pripazite malo na muškarce. Recimo, ja volim što je ovaj predlog došao od člana DS, ali ja sam odavno tvrdio da se ta stranka samo zvala demokratska. Samo se zvala demokratska. Najnoviji događaji to i potvrđuju. Ja se čudim zašto ovaj predlog nije bio dok su oni bili na vlasti, to su mogli da usvoje, kako su hteli i kada god su hteli.Nadalje, od kada nisu vlast i od kada ne dele slast, dakle, nastalo je devet stranaka – Lutovac, SDS, Zajedno za Srbiju, Narodna stranka, Levica Srbije, Stranka slobode i pravde, to je ova Đilasova, koja posle poslednjih događaja, ono čokoladice i 619 miliona, ta stranka može da se zove – al je slatko i tako nešto, Pokret za preokret Janko Veselinović, LDP Čedomir Jovanović, Zoran Živković, Nova stranka. Devet stranaka, ni jednu ne vodi žena, mada mi je Boris Tadić malo sumnjiv, njega je Velja zvao seka Persa.Drage moje žene, da dobro pazite i na sledeću pojavu

promenio prebivalište, zvao se Borislav, sad se zove Borko, da pripazite malo da se slučajno ne zove Borka.Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 8. februar

Hvala.